Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Медийният поток доминира от новините за пандемията, но въпреки всичко една тревожна новина успя да си пробие място до съзнанието на хората. Вчера пред дома му беше пребит известният журналист Слави Ангелов. Журналист, достатъчно популярен, разследващ, и това е една нова черна точка в темата, която в последните няколко години е доминираща в България за трагичното състояние на медийната среда у нас. Много пъти в тази зала сме се опитвали да дебатираме състоянието на медийната среда, но общо взето срещаме два аргумента, когато заговорим за нея. Първо, че свободата на словото била работа на самите журналисти. Е, виждаме, че не е точно така! Когато един журналист застане с позиция, застане с разследвания, това, което следва за него, е побой, и то по време на бедствено положение. И второто успокоение, което ни се поднасяше твърде често и твърде успокоително, е, че ситуацията у нас не е тревожна, защото, видите ли, нямало убит журналист?! Е, да, ама вече имаме пребит журналист! Вече имаме системно посегателство срещу хората, които упражняват тази професия и се опасявам, че мерките, които се вземат, не са достатъчни. Ненапразно 111-тото място става като метафора за състоянието на България днес. Няма как да не сме на това място, когато е възможно в центъра на София по време на извънредно положение, когато мерките за сигурност трябва да са по силни, да бъде пребит един журналист! Точно заради това искам да изразя възмущението на нашата парламентарна група срещу подобно посегателство срещу свободното слово. Категорично се противопоставяме на подобно отношение към българските журналисти и към тяхната благородна работа и ще настояваме за отговори! Ще настояваме за бързо стигане до това кои са извършителите, защо е било направено нещо подобно и ще искаме гаранции, че журналистите няма да стават обект на такива нападения! Защото в крайна сметка няма нищо по-срамно от това да си кажем, че България е страната на пребитите журналисти, на замълчаната журналистика, на похитената преса, на пленените медии, а вече и тези, които са запазили

Чух мнението на парламентарната група на ГЕРБ, изказано чрез председателя на Комисията по енергетика, и трябва да Ви кажа, че ако бяхме в една нормална ситуация, която да не беше криза, той много правилно описа как функционира системата в енергетиката и че най-накрая този, който плаща сметката, плаща всичко по веригата. Това е така – да, този, който получава стоката, плаща всичко до производството ѝ. Но когато България се намира в ситуация на извънредно положение, предизвикано от пандемия на коронавирус, тези разсъждения някак си излизат извън контекста на ситуацията в момента. Излизат, защото в крайна сметка не човекът е за енергетиката и от него да търсим всичко, което трябва да бъде платено, за да може енергетиката да съществува, а е точно обратното енергетиката и нейните продукти са направени в полза на човека и ние трябва така да направим, че наистина този човек да може да ги ползва. А това може да стане само ако му осигурим непрекъснат достъп на енергия, непрекъснат достъп на вода, непрекъснат достъп на онези комунални услуги, без които е немислим съвременният живот. Когато ние сме в криза, когато сме изправени пред риска много хора да останат без работа и, както колегата Иванов спомена, да

има опасност в тези два месеца човек да остане без вода, има опасност да остане без електроенергия. Именно заради това предлагаме не нещо друго, не опрощаване на плащания, – ползваш, пък няма да платиш, а напротив, задължението да си платиш ти остава, обаче се отменя правото на онзи, който те снабдява с тези услуги, да ти спира услугата за това, че не си платил навреме. За да не си платил навреме, има няколко неща, които биха могли да се случат – да си се разболял, както казах, да нямаш доходите или в момента там, където си отишъл да плащаш, да има много хора също нещо, което ние се опитваме да избегнем. Премиерът буквално каза: „Асоциализацията е най-добрият начин да се борим с вируса“, да, колкото по-малко общуваме помежду си, толкова по-малко ще разпространяваме този вирус. Има притеснение, че ако тази криза продължи твърде много и голяма част от хората не успеят да си плащат комуналните услуги, доставчиците на тези услуги могат да изпаднат в ликвидна криза, да нямат парите, с които да си плащат на производителите, съответно да не могат да получават стока. Този въпрос се решава много лесно ние сме държава, в държавата има държавна банка, държавната банка се подчинява на решенията и на парламента, когато тези решения трябва да бъдат крайни. Ние бихме могли с едно такова решение да задължим Българската банка за развитие да отпуска безлихвени кредити в такива случаи, конкретно разгледани, за да може държавата да покаже своята солидарност и това, че тя не е само наказателен орган, както досега изглежда от нашето законодателство – ще наказваме лекари, че не отиват на работа; ще наказваме онези, които не спазват карантината, и въобще ще наказваме всички наред. По този начин показваме, че държавата може да бъде и солидарна, може да изиграе своята социална роля, която, между другото, е записана в Конституцията. Освен всичко друго, притесненията, че ако комуналните дружества прекратят практиката на неподаване на съответната услуга заради неплащане, ще доведе до масово неплащане, означават, че ние инкриминираме цялото българско общество, че хората търсят начина, по който да не си плащат сметките. Мисля, че сме достатъчно разумни като българи да знаем, че в крайна сметка това, което сме потребили, трябва да си го платим. Проблемът е да не го превръщаме в допълнително бреме в една тежка ситуация, в която здравето е най-важно, в която санитарният контрол е най-важен и в която ние трябва да проявим разбиране към онези, които наистина са най-чувствителни в темата снабдяване с електроенергия, с вода – така наречените уязвими социални групи. Те едва ли биха могли да си позволят примерно електронно плащане на сметките – би трябвало да отидат на място и да си ги платят. Затова Ви призовавам да подкрепите нашия проект за решение в онази му част, която според Вас е по-добра, още повече че то до голяма степен съвпада с това, което министър Петкова спомена, че го има в онова, което Вие предлагате. При нас просто е записано малко по-строго. Нека да не оставяме на добрата воля на електроразпределителни и ВиК дружества да решават кога да спират и кога не съответната услуга, а да ги задължим със закон или с нашето решение да не правят това поне докато не мине един месец от изтичане на извънредното положение. Още един път повтарям, ако изпаднат във финансова криза, държавата има инструмент да им помогне чрез Българската банка за развитие. Благодаря Ви. Вие сте сложили краен срок за изтичане на сроковете, съответно и мораториум за спиране на електроенергия, топлоенергия, телекомуникационни услуги – те са жизненоважни, някой да гледа телевизия, не го оспорвам, може би е така, но нямате начален срок.

И въпреки това няма да Ви спрат електроенергията – хайде, там горе-долу 80 – 90% има плащане, 10 – 15% има неплащане. За топлоенергията да не говорим – там е друга темата, водата също.

Ама те изтекоха, те станаха изискуеми преди два месеца! Вие ни говорите – спират се сроковете по време на извънредното положение, които започват или изтичат по това време, това Ви е идеята, но сте написали нещо съвсем различно!

който се предлага, ще внесем предложения, които са на Министерството на енергетиката – може там да се съсредоточим върху някои мерки. В никакъв случай ние не искаме да инкриминираме, както Вие казвате, всички български граждани. Общо взето, когато имаме такъв форсмажорен момент, а този безспорно е стресов момент за цялото общество, винаги един икономически модел, знаете, трябва да се разглежда в оптимистичен, реалистичен и песимистичен вариант. Когато вземем решение, логично е да мислим върху песимистичния вариант, тоест всички български граждани да се възползват от възможността да не плащат, защото биха искали да запазят финансите, да не се разхождат или каквото и да е – да се възползват от този

Българската банка за развитие, макар че не знаем каква е ликвидността от гледна точка на това, че ние чрез нея искаме да подпомагаме малките и средни предприятия, да подпомагаме някакви икономически процеси, които виждаме, че изпитват затруднения. Ако натоварим, а а знаем, че енергетиката е голям ползвател на средства, Българската банка за развитие с това, не знам дали ликвидно ще издържи. Един заем не се отпуска току-така – Банката трябва да вземе решение, Бордът ѝ, да прегледа всички доказателства, които ще представят дружествата, а през това време може токът на ВиК-тата да е спрян, те вече да не подават вода и така нататък. Тоест не може така ангро да се вземе някакво решение и да изберем тази ръка ли да отрежем или другата.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Уважаеми господин Лазаров, сигурно, както и предишния законопроект, понеже се пише в обстановка на

„Реши:“: „За срока и до изтичане на един месец от отмяната на извънредното положение“, което дава началото, дава и периода, за който трябва да бъде. Така че можете това официално да го включите като редакционно предложение. Господин Николов, ние сме съгласни, че може да има и някакви други проблеми в това, което предлагаме, но нека в момента да ги обсъдим – онова, което Вие смятате, че не е подходящо, да видим дали е така или не и да вземем онези решения, които ще са в полза на българския народ. В крайна сметка дали ще го вкараме в Закона, или ще бъде прието като това решение е въпрос на авторство – по-скоро ми се струва като защита на авторско право, отколкото защита на това кой го внася, защо го внася, какви са решенията и кой е по-загрижен за българския народ. народ. Призовавам Ви – подкрепете нашия проект за решение, направете Вашите забележки, направете Вашите промени. Ето, ние веднага се съгласихме с господин Лазаров, че сме пропуснали срока – дадохме предложение как да стане, и да вървим нататък като хора, загрижени за

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми госпожи министри! Не искам този проект за решение и този законопроект, който гледахме като първа точка, да ги делим на „наши“ и „ваши“. Няма „наш закон“ и „ваше решение“. Всички заедно в ситуацията, в която сме, трябва да направим така, че българските граждани да се почувстват защитени. Тук не говорим за срок, изтекъл през януари месец или декември, кога ще бъде изискуем и как ще бъде… Тук говорим за ситуация, в която – вчера Банско, днес чувам Нова Загора, а утре може би някои други градове, просто на хората ще им бъде забранено да излизат по улиците.

всички знаем защо. Ето за тези случаи говорим! Разбира се, че който има възможност в тази ситуация, в която сме – всички показваме, че сме национално отговорни – и Събранието, и българските граждани спазват рестрикциите на Националния щаб, щаб, ще плаща, защото, като си плащаш, поддържаш системите. Но който не може – няма как тези хора да ги наказваме. За това е нашето предложение – то не е за 3, за 5, за 8, за 10 месеца, а е за срока, когато физически няма да можеш да отидеш да си платиш сметката! Когато и да имаш парите, няма как да го направиш! И да не ти спрат тока, и да не ти спрат водата, и да не ти спрат комуникацията – за това говорим. Не виждам какво Ви притеснява. Хората пак няма да ги платят,

положение продължи повече от месец, два, три. Така че нека да не ревнуваме кой какво е внесъл, кой какво е направил. Давайте – ако трябва, да го доизкусуряваме. Даже тук колегите подсказаха – записали сме, че влиза в срок от три дни след обнародването. Не, това трябва да влезе веднага след обнародването в „Държавен вестник“! И да направим така – българските граждани в тази ситуация да се чувстват сигурни, да се чувстват спокойни, да знаят, че тези 240 народни представители мислят за тях! Повтарям, това, че няма да го приемете и че няма да бъде наложен мораториумът, не Ви гарантира и въобще не Ви осигурява, че тези хора ще отидат и ще си платят сметките в ситуацията, в която се намираме в момента! Благодаря Ви.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

направихте едни изчисления за някакви 150 милиона, които ще се загубят от неплащане на сметки, оттам затормозяване веригата на плащания на доставчици и така нататък. Не ми стана ясно на каква база са направени тези изчисления?! Това, което предлагаме ние, е мораториум за спиране на тока на тези, които нямат възможност да си платят сметките, поради това че са останали без работа по независещи от тях причини. Може би Вие сте направили тези изчисления на базата на това, че всички български граждани и всички потребители ще тръгнат и ще се възползват от това и няма да си платят сметките, но ние не се съмняваме в това по няколко причини. Първо, че от сутрин до вечер ние говорим за солидарност и всички български граждани са достатъчно солидарни и осъзнават. Всички тези, които имат възможност да си платят тези сметки, ще отидат и ще си го направят, защото те всички осъзнават, че ако не си платят този месец сметката, другият месец ще им се натрупат две сметки. Има много сектори, които на базата на тази криза, дори имат повече работа, като примерно хранителният сектор, фармацевтичният сектор. Естествено, че тези хора нямат основание да не отидат и да си платят сметките. Да, може би ще има и такива недобросъвестни, които ще се възползват от това и няма да го направят, но това ще бъдат единици, защото всеки един български граждани и всеки един български потребител е достатъчно разумен да си направи сметката, че ако не плати този месец, другият месец ще му се съберат две сметки и че, както казах, говорим за солидарност и всички са солидарни към тези, които са останали без работа. Поради тази причина аз не можах да разбера на каква база Вие направихте тези изчисления. Според нас тези, които няма да платят, ще бъдат много по-малко и числата, които Вие споменахте, ще бъдат в много пъти по-малки от това, което казахте. Искам да се възползвам и от присъствието на министъра на енергетиката тук, в залата, за да изкажа една моя лична Госпожо Министър, тук от 13-и, когато влезе извънредното положение, ние всички говорим за някакво политическо съгласие, политическо единство, дебат, за да може наистина да се справим и да вземем правилните решения във връзка със справяне с тази криза. Гледах една Ваша пресконференция, едно Ваше телевизионно участие, в което Вие това предложение, което сега в момента обсъждаме, нарекохте чист популизъм или нещо такова, че всеки можело да не си плаща сметките. Надявам се, ако не сте разбрала какво сме предложили тогава ние, вече след този дебат да Ви е станало ясно. Наистина същността на нашето предложение е същото като Вашето предложение с малки изключения и не ви прави чест в тази обстановка да излизате и да говорите за популизъм и да хвърляте кал върху името и предложенията на другите

преди да се внесе нашият законопроект и въобще по принцип какво мислите да правите с тези хора, 30% от които и без това си забавят сметките за плащане? Тук преди малко някой питаше: ако му е забавено от месец януари? Защо, да не би от много добро да му е забавено плащането от месец януари?! И сега, като се забави още повече плащането му поради тези обстоятелства, какво – ние да го товарим отгоре и с лихви за закъснението ли? Може би това Ви е желанието, ама няма как да стане. Защото един човек, като си го одрал, драл, драл, накрая си му одрал кожата, няма какво повече да вземеш от него! Можеш само да му отпускаш края, за да може да се съвземе, за да можеш отново да го стрижеш и да го дереш. Нали така се говореше в една приказка?! Аз искам, госпожо Министър, и всички, които са много изкушени от мерките, които трябва да се вземат в подкрепа на хората, да ми кажат: чели ли са и гледали ли са мерките, които се прилагат в Италия и в Германия? Там има ли такива мерки с отлагане на плащанията – на битовите сметки, на плащанията по кредити и така нататък? За разлика от Вас, а може би и като Вас, аз ще приветствам всички, които са го направили. Аз направих едно много сериозно допитване сред всякакъв вид хора – работодатели, работници. Мога да си извадя телефона и от трибуната да Ви прочета какво пишат хората. И това, което ние предлагаме, е едно от очакванията на хората да се направи това нещо – било то заради възрастните хора, които не могат да отидат или не бива да ходят въобще до пунктовете за плащане на сметки, било то за тези, които са затруднени да плащат тези сметки. Ама ние трябва да направим един жест към тези хора! хора! На всички е ясно, че цената за тази криза, за тази пандемия, епидемия и за кризата, която ще последва след нея, трябва да се понася от всички,

Там има прехвърляне на отговорности към това съсловие, към онова съсловие, към хората, към работодателя, към работници, само не видях къде е държавата и с какво ще се включи държавата? Може би в усвояването на едни там еди-колко си милиарда или милиона евро, които, пак незнайно как, ще се похарчат. Вижте, че на тези хора трябва да им се обърне внимание. Затова помолих за две неща: има ли ги тези мерки в другите държави, които прилагат антикризисни мерки – най-близки до нас в Европа и най-засегнатите?

15 минути след приключване на дебата тук, в залата, ще направим гласуване, за да може да се ориентирате, колеги, да не бъдете всички толкова нагъсто насядали минути след приключване на дебата, за да имате възможност да се придвижите до залата. Пет минути ли казвате?

уважаеми колеги! Нищо неочаквано от дебата по този законопроект, започва поредица – така предвиждаме ние, от дебати по подобни законопроекти.

не е такава, защото ние смятаме, че това няма да постигне тези цели, но ще постигнем и други неща. Първо, следя внимателно изказванията на парламентарната група, която е вносител на Законопроекта, на колегите от тази парламентарна група. Тук се говори как помагаме на най-уязвимата част от обществото, говори се как социално слабите не могат да си платят сметките. Със сигурност е така, само че решението не е нито за най-уязвимата част от обществото, нито за социално слабите –чисто и просто е за всички, че е по-лесно. Имат ли нужда всички и трябва ли да бъде направено това за всички? Отговорът е: разбира се, не! И вносителите го знаят много добре. Второ, аргументи как в цял свят се помага. Колеги, последната седмица се занимавам с анализ на мерките, които правителствата правят в Европа, в подкрепа срещу кризата, срещу пандемията и в подкрепа на бизнеса и хората. Първо, основните мерки са насочени към бизнеса. Защо? Защото така най-пряко и директно се подпомагат хората. Философията на нашата парламента група, на „Движението за права и свободи“ е: ние ще подкрепяме основно такива мерки. Разбира се, и конкретни мерки към определени групи от хора също, но основно мерки към подкрепа на бизнеса. Защо? Защото, когато запазим работните места и работните заплати всичко ще бъде окей за хората. При това ниско ниво на безработица, при това високо ниво на заетост, с което влязохме в кризата, разбира се, че основаната ни цел трябва да бъде да запазим работните места, което означава, че трябва да запазим по-голямата част от финансовите ресурси, с които разполагаме, за мерки в тази посока. Това не изключва по никакъв начин подкрепа на определени социални групи, не изключва и определени мерки в подкрепа на хората, но не точно тези. Какво ще направи това решение? Ще се спра след малко, но да довърша мисълта си за мерките, които правят другите правителства. Всички правителства – до едно, направиха специален фонд за борба с кризата

парите на държавата, които са нужни за функциониране на системите до края на годината, независимо от това колко ще продължи кризата, от средствата, които могат да бъдат налети като мерки срещу кризата. Фонд! Всички – до една, направиха така, няма изключения. Да е ясно – 25 милиарда и нито стотинка повече, 12 милиарда и нито стотинка повече, 10 милиарда, защото останалите трябват, за да функционира държавата. Ние до този момент това не сме направили, правителството не го е направило. Чакаме! Ние ще настояваме това да стане. Но основните, първите мерки, които правят другите правителства, са насочени към подкрепа на ликвидността – ликвидността на търговските компании чрез кредитирането, чрез отлагане на кредитирането, чрез конкретни мерки, чрез данъчни временни ваканции, чрез мораториум върху определени плащания. Ликвидността! Това решение ще намали ликвидността в няколко български отрасъла. Точно обратното на това, което правят в Европа. Категорично! Мога да споря с всеки икономист от Левицата. Не е нужно! Плюс това никой не казва колко ще продължи кризата. В замяна на това обаче има прогнози и няма прогноза, която да е по-малка от три месеца. Напротив, повечето прогнози са до есента и края на годината. И тук ние четем, че: до изтичане на един месец от отмяната на извънредното положение, което, ако кризата продължи, ние ще го удължаваме. Това е логиката на битката с тази криза.

Те, разбира се, ще приключат с ликвидността на всички съпътстващи с тях отрасли. Не е това мярката. Ако ще помагаме на социално слабите, на уязвимата част на обществото, дайте да внесем законопроект, който наистина ще им помогне. Ако трябва да им направим конкретна помощ, конкретно плащане и така нататък, окей, ние сме отворени, но такова бланково решение за мораториум върху спирането един месец след изтичане на… Че това не е, прощавайте, не е сериозно! Разбирам доброто желание. Въздържам се от сериозни критики. Оценявам доброто желание, но това не е достатъчно, за да дадем своята подкрепа. Парламентарната група на ДПС ще гласува „въздържал се“ на това решение точно по тази причина, по изтъкнатите от мен аргументи и затова, че то все пак е някакво желание да се помага.

По тази причина аз призовавам, и то от името на нашата парламентарна група, като мислим за мерките срещу кризата, наистина да гледаме какво правят другите държави, големите.

Когато казвате, че че то е икономически, казвате, че с това наше решение ще се наруши ликвидността на цели отрасли, това бих го приел, ако го обсъждахме в една нормална ситуация, не на извънредно положение, не на бедствие или някаква криза. В случая се нарушава ликвидността на българските граждани. И колкото и да си затваряме очите, че това нещо се случва, просто след няколко месеца всички тези отрасли ще бъдат приключили не по причина, че има това решение, а по причина, че го няма това решение, че българските граждани не могат да си платят сметките. Това е истината! Дали ще го има, или няма – резултатът е един и същ. Въпросът е дали ще бъде по-голям с лихвите или по-малък. Вие сте прав – нашата парламентарна група се грижи за онеправданите, тези социално слаби хора, тези с ниски доходи (шум и тези, които ще бъдат освободени и вече са освободени, тези, които не могат да си плащат сметките. За другите, за бизнеса, знам, че в тази зала има доста парламентарни групи, които са загрижени. Ние също се грижим, но в тази ситуация са ни приоритет тази група хора и затова внасяме това решение. Пак казвам, ако виждате някакъв недостатък, който Ви позволява да направите компромиса и да го оправим, но да го приемем, за да дадем този знак в тази тежка ситуация, е добре. Ако не, няма как. Всяка политическа сила има своето право и отговорността пред своите избиратели, разбира се. Пак казвам, кризата трябва да я гледаме над всичко и кого удря най-вече. Разбира се, ако всички спрат да плащат сметките, тези отрасли ще закъсат най-много, но те така или иначе ще спрат – със или без това решение. Благодаря Ви.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонев, във Вашето изказване Вие говорите за помощ и понеже било най-лесно, дайте да направим помощ за всички. Какво значи „помощ“? Помощ значи да да дадем възможност на някой да не си плати изобщо сметките. Нали така? Ние не предлагаме такова нещо. Това, което предлагаме ние, аз по-скоро го приемам като да не наказваме допълнително тези, които по независещи от тях причини са останали без работа, оттам – без средства, и не могат да си платят. И дайте сега на всичко отгоре да им спрем и телефоните, да им спрем и тока! Това е по-скоро не допълнително наказание към тези. Да, в изказването си преди малко аз казах, че най-вероятно ще има и такива недобросъвестни, които ще се възползват от това, но в крайна сметка всеки един ще трябва да си плати рано или късно тези сметки. И тук вече идваме за ликвидността, за която Вие говорите. Да, важна е ликвидността на компаниите, които доставят телекомуникационни услуги или електричество, но е важна и ликвидността на българските граждани, особено тези, които са засегнати. Аз не се съмнявам в ликвидността, да не изброявам имената на телекомуникационните оператори или на електродоставчиците, те имат сили да издържат два или три месеца на някакъв такъв темп на работа. Така че не е без значение за нас ликвидността на тези компании. Ние не искаме по никакъв начин техните интереси да бъдат накърнени, но в период, в момент, в който цялото общество, всеки един от нас говори за солидарност, говори за човечност, защото това е един от начините да се справим с тази криза, с тази пандемия, водещото за нас е това – да окажем съдействие, дори не да помогнем, на тези, които наистина не могат да се справят. Благодаря

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонев, аз не претендирам да имам икономическа подготовка, но разсъждавам като обикновен гражданин. Сега хората, както се изразява ръководството на държавата, се асоциализират. Призивите са те да стоят вкъщи, а именно когато стоят вкъщи се повишава точно консумацията на този тип услуги, за които ние пледираме плащанията да бъдат отложени във времето консумацията на електричество, консумацията на природен газ, консумацията на телекомуникационни услуги, защото те постоянно питат своите роднини как са, звънят навсякъде и така нататък, и така нататък. Това е също смисълът на нашето предложение тази повишена консумация плащането да бъде отложено във времето, за да могат тези хора сега да се почувстват малко спокойни. Как бихте отговорили на това мое предложение – точно заради повишената консумация да не се повишават

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, всъщност репликите бяха в една и съща посока. Аз ще си позволя да отговоря общо. Очевидно една част от моето изказване не е разбрана правилно, друга част просто се интерпретира нарочно неправилно. Разбира се, че мислим

защото законодателството в последните 30 години, в което ДПС участва, е доказателство, че не е само Въпросът е как постигаш една цел. Най-малкото, което трябваше да направите в това решение, не е да ни карате тук, от трибуната, да го поправяме, а да го таргетирате поне. Най-малкото, което трябваше да направите! Второто, което трябваше да направите е да бъдат оказани някакви срокове. Не един месец след, а да бъде казано какво. Третото, можеше да махнете лихвите. Можеше да кажете кои групи и така нататък. Това решение можеше да изглежда по съвсем друг начин, ако искаме да помагаме на социално слабите и ако искаме да не пречим на икономиката да помага на социално слабите,

Абсолютно на първо и безусловно на първо място, след това да предприемем всички останали мерки! Освен работното място, освен заплатата, какво още можем да направим? Това трябва да стане в един комплекс. Още необявено извънредното положение, и ние цъфваме с първата мярка към цялото общество да имате възможност, ако искате, да не плащате?! Защото това казва решението – ако искате, не плащайте засега, когато искате, тогава. Нашите несъгласия, изказани нескромно от мен, са такива. Не претендирайте за такива монополи, първо! И, второ, нека да работим трезво! Аз се опитвам това да направя. Не смятам, че основно ще защитаваме бизнеса, както се опита един от колегите, мисля, че господин Свиленски, да каже, че тук има много защитници на бизнеса и само един – на хората. Не!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! В началото искам да отбележа, че аз нито съм, нито мога да бъда участник в дебата, който се провежда в пленарната зала по повод направения проект за решение, но считам, че като председател на Комисията за енергийно и водно регулиране би било полезно за всеки един от Вас да чуе информацията, която искам да поднеса. Тази информация вероятно ще Ви подпомогне да вземете едно мотивирано, информирано решение по какъв начин да гласувате.

искам да отбележа някои неща. Най-напред – данните, които ще цитирам, са данни за всички битови потребители, защото обхватът на Проекта на решение е именно за всички битови потребители, а не за отделен сегмент от тях, какъвто и да е той. На второ място, данните не са прогнозни. Те са на база на последните годишни отчети от всички дружества, които ще цитирам, което означава, че те са с абсолютна достоверност и всяка една данна е подкрепена със съответните документи и е била в основата на решенията, които Комисията за енергийно и водно регулиране е взимала и продължава да взима. На трето място, искам да кажа, че ще бъдат дадени осреднени месечни данни, като разбира се, от текста на решението се разбира, че при продължаване на извънредното положение с повече от един месец трябва, естествено, данните да бъдат мултиплицирани по броя на месеци, които ще бъдат засегнати. И така, Проектът на решение засяга плащането на сметките за електроенергия, топлинна енергия и вода. Телекомуникационните услуги не са в обхвата на Относно заплащането на сметките за потребена електрическа енергия ще цитирам сумите, които са постъпления към съответните електроснабдителни дружества, когато българските потребители си заплащат тези сметки. Към ЧЕЗ месечно това са 71 млн. лв.,

те задържат само 2%, след което финансовият поток тръгва към мрежовите оператори, имам предвид електроразпределителните дружества, където се заплащат таксите за достъп и пренос към разпределителната мрежа, към преносния оператор ЕСО, където се заплащат същите такси за преносната мрежа, но много голямата част от тези средства отиват в Националната електрическа компания – НЕК, която се разплаща с производителите на електрическа енергия. От тези производители – не мога, нямам и времето да цитирам всички, но ще се спра само на едни от тях, това са топлоелектрическите централи. Знаете, че те произвеждат между 43 и 47% от електроенергията особено през тези месеци. Те е необходимо да получат тези средства, защото имат както постоянни, така и променливи разходи. Двете американски централи,

неплащане от страна на потребителите. Особено важно е, че държавната „ТЕЦ Марица изток 2“, която и без това е в тежко финансово състояние, ако не получи тези средства, няма по никакъв начин да може да се разплати с мини „Марица изток“ и миньорите, които очакват своите заплати. С една дума, ще бъде поставена на голям риск стабилността на електроенергийната ни система, защото електроенергията е абсолютно необходима както за всеки битов потребител, така и за българския бизнес. И когато се спре производството, няма да се интересуват по чия причина, а просто ще се блокира цялата държава. Относно втория сегмент, това е заплащането на топлоенергията. Аз не мога да Ви дам данни за всичките топлофикационни дружества и единствено ще цитирам „Топлофикация София“. Тя

В същото време, ако се наруши заплащането към „Топлофикация София“, тя няма да бъде в състояние да се изплати за получения от нея природен газ към обществения доставчик „Булгаргаз“. И тук има нещо, което е много съществено че „Булгаргаз“ трябва предварително, преди започване на всеки месец, предварително, да плати на външния доставчик – „Газпром експорт“, сумата за природния газ, който трябва да бъде доставен. Вие сами разбирате, че ако това не може да бъде направено, се рискува доставката на природен газ за страната. И накрая относно сметките за вода. Общо ВиК операторите в рамките на годината събират постъпления от 638 млн. лв., което прави месечно – 53 милиона. Евентуално неплащане на тези сметки рискува да липсват каквито и да е средства за подобряване на водопреносната мрежа, която сами констатирахте и Вие, както и регулаторът, че е в много тежко състояние и изисква средства за поддържане. По този повод ще отбележа, че само това, което дотук изброих, прави една финансова рамка от 250 милиона. Ако извънредното положение продължи три месеца, заедно с единия месец, който е заложен в Решението, това ще даде обща сума над 1 млрд. лв. Тези средства, уважаеми колеги, са необходими, за да може да съществуват всичките наистина възлови – като кръвоносна система за страната, електроенергийната система, топлоснабдителните системи, както и ВиК системата.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, ще направя процедура за разделно гласуване на двете точки и ще дам само един аргумент. На 17 март 2020 г. госпожа Теменужка Петкова – министър на енергетиката, заявява по национална медия, че няма да има спиране на тока заради неплатени сметки. Това предлагаме в първа точка. Затова моля за разделно гласуване, за да има възможност цялото Народно събрание да подкрепи министъра на

Не се налага дори да гласуваме процедурното предложение, ще го подложа разделно на гласуване. Продължаваме с изказванията, колеги. Има ли други желаещи за изказване? Не виждам. Закривам разискванията. Сега ще помоля квесторите да поканят народните представители. Ще гласуваме първото Ще гласуваме първото предложение, след това ще гласуваме… Между другото, не беше представен Проектът за решение – ще го представим. Заповядайте, госпожо Министър.

Първо, искам да Ви благодаря за дебата. Искам да благодаря за аргументите, които бяха изтъкнати, и да кажа това, което ни обединява и което е общото по отношение и на решението, което колегите от БСП предлагат, и на промените в Закона, които предлагаме ние като правителство, и това, което колегите от другите парламентарно представени политически сили изтъкнаха. Най-важното и общото между всички тези предложения и целия този дебат е, че всички наши усилия са насочени към това българските граждани да се почувстват сигурни, да се почувстват обгрижени в тази ситуация, която ситуация всички разбираме, че е извънредна и ни поставя в едно необичайно положение, в което трябва да вземаме бързи решения, но в никакъв случай тези бързи решения не трябва да бъдат неправилни и прибързани. Чух много аргументи от страна на колегите и от БСП във връзка с това, което те предлагат, и във връзка с това, което аз съм изразила като мнение и като позиция в рамките на тези дни. Сега ще се опитам да обоснова защо не се отричам от това, което съм казала. Ще се опитам да обясня каква е разликата между това, което предлага правителството като мерки, и това, което виждам в

Текстовете в това решение звучат императивно. Там не се говори за това, че може да се наложи мораториум върху сметки на определена категория лица – това, което Вие сега обяснявате. чл. 86, ал. 2 от Конституцията казва, че всички решения на Народното събрание имат силата на закон, както за държавните институции, така и за всички граждани. ако ние приемем Решението по този начин, така формулирано, ние казваме на българските граждани: „Задължаваме Ви да не си плащате сметките!“ Това казваме по този начин.

Колеги, моля Ви се, запазете малко тишина! Ако искате, след това ще Ви дам думата. МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Текстът в Проекта на решение е императивен и ако той бъде приет, се превръща в закон, той има силата на закон. Тоест ние казваме на всички: няма да си плащате сметките! Няма да се спира захранването с електрическа енергия, ако не сме си платили сметките. Какво означава това? Ама не „ако“. За неплащане на сметки не се спира захранването. Това се казва във Вашето предложение за мораториум. Така че, уважаеми дами и господа народни представители, основната разлика между Проекта на решение, който Вие предлагате, колеги от БСП, и това, което предлага правителството като мерки, е, че целта, която ние предлагаме с мерките, които успяхме да договорим дружества, и с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране на първо място, гарантира равнопоставеност на всички субекти, на всички български граждани, и, на второ място, дава възможност да постигнем крайната цел, която и Вие искате да бъде постигната. Ние предлагаме удвояване на срока за заплащането на сметките, който сега е 10 дни, ние предлагаме той да стане 20 дни, като в предложението, което сме направили за промяна в Закона, изрично е записано, че този срок ще ще бъде удължаван толкова, колкото е необходимо. В рамките на този срок нито може да бъде спряно захранването с електрическа енергия, защото господин Свиленски постави въпроса какво съм казала аз и направи предложение за гласуване в рамките на този срок, когато той е удължен, няма как съответният битов или стопански потребител да изпадне в състояние на неизпълнение към съответното електроразпределително дружество, да му бъдат начислени лихви и да му бъде спряно захранването. Така че моят призив и моята молба е наистина да се обединим в тази тежка, трудна ситуация и да видим какво предлага правителството като мерки, като промяна в Закона. Разбира се, ако има някакви предложения, които желаете да бъдат направени, със сигурност те ще бъдат обсъдени и анализирани, но не бива да се опитваме да заиграваме с темата енергетика. Хайде да не забравяме най-важното енергетиката е част от националната сигурност. Не бива в тази ситуация – и господин Иванов изтъкна какви са рисковете, ако се тръгне по тази плоскост и в тази посока, и колегите изразиха много ясно своята позиция енергетиката е национална сигурност. Нека да не заиграваме с тази тема. Нека да обединим усилията си наистина така, както и до настоящия момент показваме, че в трудни моменти всички ние намираме сили да застанем заедно срещу такова едно предизвикателство, пред което е изправена и България, и светът. Но нека да не допускаме да се стигне до междуфирмена задлъжнялост в толкова важен сектор, какъвто е енергетиката – 4 млн. 977 хил. са абонатите на електрическа енергия в България, 4 млн. 501 хил. са битовите потребители. Ако ние кажем на тези хора

Как ще издържи българската енергетика, за да бъде адекватна да си върши работата и да осигурява необходимите количества енергия? Затова, уважаеми дами и господа, моят призив е: вижте предложенията, които ние правим! С тези предложения се защитават изцяло интересите на българските граждани и се постига крайната цел – наистина хората да се чувстват спокойни и защитени. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Министър. Господин Свиленски,

Колеги! Нали ще гласуваме и трябва да сме наясно какво гласуваме. Никъде в нашето решение не се предлага мораториум върху неплащане на сметки. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Това, което предлага министър Петкова, е продължаване на сроковете с десет, двадесет дни – когато реши правителството, и това е допустимо. Ние казваме „спиране за един месец след извънредното положение“ и това е недопустимо?! Никой не задължава гражданите. РЕШЕНИЕ за мораториум върху спирането на подаването на електроенергия, топлоенергия, вода, толекомуникационни услуги за битово потребление поради неплащане на дължими сметки. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение на цялата територия на Република

телекомуникационни услуги за битово потребление поради неплащане на недължими сметки“ – и никъде не става въпрос да се спира плащането на сметки. Никъде! „2. Спират „2. Спират се сроковете за изпълнение на задълженията на потребителите по договорите за доставка на електроенергия, топлоенергия, вода или телекомуникационни услуги за битово потребление.“ Никъде в Решението не става въпрос за мораториум върху плащането на сметки. Решението е същото, каквото предлагате Вие, госпожо Петкова, само че е записано в Решение на Народното събрание, гласувано от народните представители и за по-дълъг срок.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Заместник-председател, уважаеми дами и господа народни представители!

Ние смятаме, че това решение е неприемливо и несъобразена достатъчно мярка, като ефектът от подобно решение ще донесе повече негативи на обществото, отколкото позитиви. Бих искала да подчертая, че и към настоящия момент дружествата, договарящи услуги, ток и вода, са поели ангажимент към обществото за толерантно отношение – това беше представено на брифинг от мен и от министър Петкова. Освен това Ви моля, при взимане на Вашето решение да имате предвид и следното: и към настоящия момент в общите условия за предоставяне на ВиК услуги от дружествата с предмет на дейност „Водоснабдяване и канализация“ са разписани подробно и последователно стъпките за ползване на услугите до момента на тяхната дължимост за плащане от абонатите. Преустановяването на доставките на вода е крайна мярка, която се прилага, когато вече са изчерпани всички други доброволни начини за плащане, особено при абонатите в режим на етажна собственост, където приложимостта на тази мярка е нискоефективна. Практически сроковете от получаване на услугата до момента на евентуалното преустановяване на достъп до същата на законово основание е повече от три месеца. От страна на доставчиците на услугата се прилага диференциран подход, при който действия за принудително събиране се насочват с приоритет към длъжници с висок размер на дълга и спрямо системно неизправни длъжници – фирми, големи битови консуматори. Въвеждането на подобна мярка не е добър сигнал както за потребителите на услугата, така и за доставчиците. Такъв подход дава възможност на една част от потребителите да използват конюнктурата, при което обхватът на добросъвестните платци платци ще се свие допълнително. Постъпленията към дружествата ще се снижат и запазят във времето, което от своя страна означава увеличаване на междуфирмената задлъжнялост, забавяне или отложен растеж на доходите, съкращаване на персонал, негативни последици. Ще взема повод от изказването на господин Цонев, че наш приоритет е да запазим работните места на работещите във ВиК сектора, като с това осигурим и непрекъснатост на подаването на питейна вода за населението в този критичен момент. Поради вече лансираните в публичното пространство предложения за отлагане на плащания, за мораториум върху спирането на доставките, фирми – държавни ВиК оператори, подават вече сигнали за тенденция към намаляване на постъпленията към тях. Тези данни са индикация за задълбочаване на съществуващия и до момента основен проблем на ВиК операторите – събираемостта на вземанията

От днешния ни разговор с няколко ВиК оператора искам да Ви кажа, че плащанията на сметките за вода, първо, първо, вече много сериозно се е разчуло в населените места, че ще има мораториум на плащанията, така се разпространява сред хората, плащанията на сметките за вода към настоящия момент е от 30 до 50% към месец февруари 2020 г. Това означава, че само дебатите по тази тема и публичното разпространяване на идеята за мораториум върху плащания и спирания на вода и ток вече има негативни последици в плащането към ВиК дружествата. В тези дружества работят хора, които са на терен всеки ден и в тази кризисна ситуация полагат усилия да не спират водата към потребителите. Нека запазим тези хора и да осигурим нормално съществуване на ВиК операторите. Смятам, че това е наше задължение в кризата. Смятам, че

Смятам, че това да накараме българските потребители да дължат не една, а две и три сметки, защото във времето ще им дадем мораториум върху плащането и те ще натрупат тази задлъжнялост към дружествата на комунални услуги, по-скоро ще направи тези хора свръхзадлъжнели след три месеца и по-скоро ще ги направи клиенти на фирмите за бързи кредити. Ние вероятно не търсим с това решение точно този ефект.

да дадем възможност на всички оператори да изпълняват в този момент услугите, да могат да ги подават към обществото,

Колеги, аз водя заседанието, но получавам указания. Нека да бъдем коректни.

на гласуване представения Ви Проект на решение за мораториум върху спирането на подаването на топлоенергия, вода и телекомуникационни услуги за битово потребление поради неплащане на дължими сметки.

против 4, въздържали се 122. Предложението не е прието. Господин Попов, процедура за прегласуване на втора точка.

191 народни представители: за 67, против 20, въздържали се 104. Предложението не е прието. Уважаеми народни представители, през утрешния ден ще работят комисиите на Народното събрание. Следващото редовно пленарно заседание ще е на 20 март 2020 г. от 9,00 ч. съгласно приетата програма за работа. Закривам заседанието.